Hvala vam lijepo gospodine potpredsjedniče. Poštovane gospođe i gospodo zastupnici. Ovrha je sustav prinudne naplate pravomoćno utvrđene tražbine koju je država dužna osigurati, odnosno provedbu njezine naplate, a u svrhu toga da funkcionira pravna država i da se u krajnjoj liniji jamče uvjeti za gospodarsku aktivnost i za poticanje poduzetničke klime. Ovršni zakon iz 2012. godine je upotpunio postojeći ovršni sustav novim pravilima tzv. agencijske ovrhe, točnije omogućio je provedbu ovrhe na temelju određenih isprava radi ostvarenja novčane tražbine na novčanim sredstvima ovršenika izravnim podnošenjem zahtjeva Financijskoj agenciji, a na temelju raspolaganja podacima o OIB-u i podacima iz jedinstvenog registra računa i to bez potrebe angažiranja suda. Ove izmjene koje sada predlažemo proizlaze iz potrebe redefiniranja i uklanjanja onih pravnih instituta koji i dalje usporavaju ovršni postupak te radi uvođenja novih rješenja koja će osigurati uvjete za ostvarenje učinkovitosti ovršnog postupka sa manje troškova i u kraće vrijeme, a naravno uz očuvanje pravne sigurnosti i vladavine prava. Ukratko, izmjene koje smo predložili svode se na nužnost osiguranja prava stranaka da budu obaviještene o onim pravima koja imaju i obvezama koje imaju u ovršnom postupku, osobito u izvansudskoj ovrsi. Odredili smo da se dostava u ovršnom postupku vrši na tzv. sigurnu adresu, odnosno onu adresu koja je upisana u registar, u upisnik ili u drugu službenu evidenciju, a time nastojimo spriječiti zloupotrebe koje su se događale da se zapravo naznačuju u ovršnim prijedlozima adrese kojima zapravo ovrhovoditelj ima kontrolu nad njima. Uvodimo jasno razgraničenje između nastalih troškova ovršnog postupka i onih koji se mogu predvidjeti ukoliko će taj postupak trajati, a upravo radi toga da bi se znalo kolika će biti cijena troška ovršnog postupka ukoliko se tražbina podmiri u roku za dobrovoljno ispunjenje, a koliko će koštati njezino prinudno naplaćivanje. Naravno da će trošak biti veći. Unosi se i upozorenje o tome da će se provesti ovršni postupak u onim računima koje dobivamo kao fizičke osobe, dakle tamo će se naznačiti da ukoliko ne bude plaćena tražbina u roku dospijeća da se može pokrenut ovršni postupak. Isto tako smatramo nužnim i uvodimo obvezu da se stranke obavijeste, odnosno ovršenik o svojim pravima prilikom podnošenja prigovora i to u onim situacijama ako plaća dug nakon izdavanja rješenja o ovrsi i o pravima kod otvaranja zaštićenog računa i to bi trebao biti sastavni dio rješenja o ovrsi sve da bi izbjegli pitanja koja su bila česta kako, kojim putem i u kojem trenutku otvarati zaštićeni račun. Imamo rok sada u zakonu od 30 dana radi prijenosa zaplijenjenih sredstava

da će ovršenik biti obaviješten o izravnoj naplati i da će onda moći adekvatno reagirati u smislu otvaranja zaštićenog računa. Učinkovitija provedba ovrhe na nekretninama je nešto čime smo se u ovom prijedlogu posebno bavili, a sustav provedbe ovrhe na nekretninama nije bio bitno mijenjan. Nastojimo cijeli postupak činiti transparentnijim. Uvodimo elektroničku dražbu, poslove koji nisu nužno sudski, koji dakle predstavljaju operativne poslove u provedbi ovrhe na nekretninama povjeravamo FINA-i kao koje u tom smislu može sudovima pomoći, a ujedno i rasterećujemo sudove od ovih vrsta poslova koji zapravo nisu nužno sudska nadležnost. Postupak prodaje je sljedeći. Dakle, poziv za sudjelovanje u dražbi upućuje se putem web stranice FINA-e. FINA daje sve podatke o nekretnini, fotografije, i to razdoblje traje 60 dana. Prikupljaju se ponude u daljnjih 10 dana. Bilo je postavljeno pitanje kako će ponudu podnijeti onaj tko nema Internet. U poslovnicama FINA-e postoje kiosci u kojima se uz pomoć djelatnika FINA-e može takva ponuda sastaviti i dati. Dakle, nije nužno da osoba koja je ponuditelj ima svoj Internet. Povećava se donja granica za koju se nekretnina može prodati, dakle sada je to 2/3 od procijenjene vrijednosti nekretnine. Mi bismo to povećali na 4/5 na prvoj dražbi i na drugoj dražbi na 3/5. Cilj je ove odredbe da zaštitimo vrijednost imovine koja se prodaje u cilju namirenja tražbina. Ono što je također bitno, vrijednost nekretnine koja će služiti za to da se iz njezine cijene podmiri tražbina neće biti utvrđivana od strane FINA-e nego će je naravno utvrditi sudski vještak i još što je važnije mi smo sastavili Uredbu o metodologiji procjene vrijednosti nekretnina i držimo da će ona i u ovom segmentu dati vrlo važan doprinos da se procijenjene vrijednosti ujednače. Bitno je da imamo i očevidnik o nekretninama i pokretninama. Njega, prenosimo ga sa Hrvatske gospodarske komore u kojem nije baš bio ni ažuriran, ni kvalitetno vođen na Financijsku agenciju. Mjere koje dalje poduzimamo da bi zaštitili dostojanstvo dužnika je osiguranje ovršenika da bude u statusu najmoprimca u razdoblju od godinu dana, ako nekretnina koja je prodana u svrhu namirenja tražbine predstavlja nekretninu jedinu koju on ima i u kojoj on stanuje i koja je nužna za zadovoljenje osobnih stambenih potreba njega i članova njegove obitelji, odnosno osoba koje je dužan uzdržavati. Status najmoprimca ovršenik u takvim okolnostima može zadržati u razdoblju od godine dana s tim da je dužan plaćati najamninu, a isto tako omogućava se ovrhovoditelju ukoliko želi u tako kupljenu nekretninu odmah stupiti u posjed da može ovršeniku ponuditi drugu nekretninu za njegovo stanovanje, dakle dakle da bi se ovršeniku osigurao stambeni prostor kroz to razdoblje. Uvodimo rokove za postupanje sudova u ovrsi na nekretninama. Dakle, smatramo da je 15 dana za odlučivanje o prijedlogu dovoljno i da se za sve daljnje ovršne radnje može poduzimati odgovarajuća aktivnost suda u roku od 30 dana. Da bi spriječili nepotrebno odugovlačenje postupka koja su se u praksi događala u smislu da se povodom procesnih rješenja spis prosljeđuje na viši sud uredili smo procesno odlučivanje o takvim pitanjima od strane Vijeća prvostepenog suda. Dakle, sud prvog stupnja u vijeću sastavljenom od tri suca može odlučiti o žalbama u ovršnom postupku na nekretninama. Ukoliko se nudi provedba ovrhe na drugom predmetu ovrhe možemo dodati i još jednu mogućnost. Dakle, omogućavamo da se odgodi ovrha u takvom slučaju ako je riječ o ovrsi na nekretnini u kojoj ovršenik stanuje i ako mu je ona nužna za zadovoljenje zadovoljenje stambenih potreba. Time želimo zaštititi ovršenika od provedbe ovrhe na nekretnini ako to nije nužno, ako je riječ o tražbini koja je puno manja ili manja od vrijednosti nekretnine i Ali se ovdje zahtijeva aktivnost samog ovršenika, dakle da za vrijeme odgode na drugi način unovči svoju imovinu i podmiri potraživanje. Uvode se stroža pravila kod podnošenja prigovora na rješenje o ovrsi na temelju vjerodostojne isprave, zahtijevamo od javnih bilježnika da na temelju, da po prijedlogu reagiraju i donose odluku u roku od 30 dana i da u istom roku i otpreme rješenje o ovrsi. Ono što je bilo posebno u fokusu javnosti između dvije rasprave su bile mogućnosti danjeg proširenja razloga za odgodu ovrhe. Dakle, ovrha se može odgoditi sada i zbog toga što je Republika Hrvatska proglasila katastrofu kao što smo bili svjedoci ili ako je riječ o ovrsi u vezi tražbine radi čijeg prisilnog ostvarenja ili prisilne naplate se vodi kazneni postupak po službenoj dužnosti. Ovo ćete možda prepoznati ako znate za slučaj austrijske zadruge ili Raiffeisen zadruge i određenog broja naših građana koji su u ovom slučaju izloženi prijetnji prinudne naplate, a riječ je zapravo o kaznenom postupku koji treba progoniti po službenoj dužnosti. To je sada po ovom zakonu razlog zbog kojeg se ovrha može odgoditi. Napustili smo provedbu ovrhe izravno kod poslodavca ako poslodavac isplaćuje plaću na račun. Mislim, poslodavac bi trebao svakako isplaćivati plaću na račun ali nažalost svjedoci smo da još uvijek ima poslodavaca koji to ne čine. Ukoliko isplaćuju plaću na račun nema nikakvog razloga da se onaj mehanizam agencijske ovrhe koji smo ustanovili, dakle provedba ovrhe putem FINA-e, ovdje ne ostvaruje. Smatramo da paralelizam u smislu da ovrhu može provoditi i poslodavac i financijska agencija nije dobar. Oko toga smo imali i dosta upita i dvojbi u praksi. U svakom slučaju poslodavac će se rasteretiti troškova koje ima kada provodi ovrhu, a i ovršenik, isto tako to je situacija u kojoj je transparentnost osigurana na puno višoj razini i lišeni smo diskrecione ocjene u postupanju u takvim okolnostima. Mi bismo iz zakona izdvojili, odnosno napustili bi institut prokazne izjave ili prokaznog popisa imovine jer on u našem sustavu uopće nije zaživio. Da bi osigurali odnosno pojačali zaštitu prava radnika napuštamo odbačaj prijedloga za ovrhu u svezi vraćanja zaposlenika na rad ako on nije dobro sastavljen. sada je situacija ako zaposlenik podnese zahtjev za ovrhu radi vraćanja na rad, a nije ga dobro sastavio da sud automatski odbacuje takav prijedlog. Mi ćemo naložiti sudovima da pozovu zaposlenika da svoj prijedlog adekvatno ispravi. Produžen je rok za podnošenje prijedloga za ovrhu na temelju ovršne isprave kojom se poslodavcu nalaže da zaposlenika vrati na rad ili da vrati u službu i za provedbu ovrhe sa 30 na 60 dana. Od ovrhe se u potpunosti izuzimaju darovi za djecu do 15 godina, naknada troškova za službeno putovanje i naknada za saniranje posljedica šteta od katastrofa i elementarnih nepogoda. Tijekom rasprave imali smo brojne upite i zahtjeve da se od ovrhe izuzmu i druga primanja, ne samo ova koja smo sad dodali dakle darovi za djecu, troškovi za službeno putovanje i naknade za katastrofu. Nismo se odlučili da se i dalje proširuju primanja primanja u smislu da budu u cijelosti izuzeta od ovrhe, posebice ne ona na kojima se inzistiralo, dakle naknada za trošak prijevoza, razne sindikalne naknade koje sindikat uplaćuje radniku. Jer, smatramo da se ovdje zapravo radi o mogućnosti da se kroz ograničenje od ovrhe na plaći osigura zaštita radnika. Onaj tko prima naknadu za trošak prijevoza taj prima plaću, a ako prima plaću onda njegova plaća biva izuzeta od ovrhe, odnosno ograničena je ovrha na dijelu plaće u pravilu jednoj dvije trećine neto plaće koja se isplaćuje u Hrvatskoj to je negdje 3666 kuna, je u svakom slučaju zaštićeno od ovrhe ako je riječ o je riječ o naplati uobičajenih tražbina. Ako se naplaćuju naknade za tjelesno oštećenje, naknade zbog narušenja zdravlja itd. dužnik može zaštititi svojih pola plaće, odnosno pola neto plaće koja se isplaćuje u Hrvatskoj, dakle negdje 2750 kuna. A ako je dužan uzdržavati dijete onda mu ostaje samo 1300 kuna. I mislimo da je ta gradacija potpuno opravdana. Ali to govorim u smislu da u slučaju postojanja takve vrste zaštite ne smatramo opravdanim da bi izuzimali i ove troškove koji jesu materijalni, ali neće dovesti do toga što je cilj a to je da se tražbina naplati i da se naravno smanji i kamatno opterećenje koje proizlazi iz toga što se ona kroz duže razdoblje ostvaruje. Bitno je da smo u ograničenje od ovrhe, a o ovome sam sad govorila, unijeli i druge dohotke koji imaju karakter stalnog primanja, a to su honorari. I oko toga smo imali također dosta upita. S obzirom na broj građana koji na taj način prima svoj prihod smatramo da je opravdano i honorare ograničiti djelomično od ovrhe kao i plaće. Kod odredbi o fiducijarnom vlasništvu u cilju zaštite protivnika osiguranja daje se mogućnost da protivnik osiguranja predloži i da vjerovnik postane punopravni vlasnik stvari koja je osigurana. Dakle, tu mogućnost izbora sad ima samo predlagatelj osiguranja ali smatramo da nema nikakve zapreke da i protivnik osiguranja predloži da se to vlasništvo u cijelosti preuzme ne bi li se osigurala tražbina. Razjasnili smo i odredili smo na koji način treba sastaviti odluku o oduzimanju imovinske koristi u kaznenom postupku da bi ta odluka bila ovršna. I evo, zaključno omogućili smo subjektivnu preinaku u ovršnom postupku jer smo sad imali okolnost da ukoliko dođe do promjene na strani vjerovnika, dakle osobe na koju je prenesena tražbina da se treba pokrenuti novi postupak što je neopravdano. Subjektivna preinaka je moguća i moguće je nastaviti isti ovršni postupak bez potrebe da se pokreće novi. Evo, to su ukratko izmjene koje smo u ovom prijedlogu predložili. Hvala vam.

gospođo zamjenice ministra vaše ovo kratko izlaganje od 17 minuta o izmjenama i dopunama Ovršnog zakona zapravo govori o tome koliko je ono prije dakle u Ovršnom zakonu koliko je materija bila bila nedorečena. Ovo što ste danas izrekli zaista je poboljšanje u odnosu na prije. Ali ono zbog čega sam se javio za repliku je to što ste spomenuli Raifeisen zadrugu. I to kod kaznenog postupka koji je trenutno aktualan i koji se vodi protiv te tzv. raiffeisen zadruge, samo što bih vas ja zamolio ako mi znate reći i odgovoriti na pitanje koliko je već dosada ovrha izvršeno a u svezi poslovanja raiffeisen zadruge? Jeste li, neću reći svjesni, koliko su mediji ali i mi saborski zastupnici ovdje u Saboru upozoravali na kriminal kod poslovanja te tzv. raiffeisen zadruge. Evo, tek sad je došlo do kaznenog postupka, pokretanja kaznenog postupka, a u međuvremenu ja mislim da su stotine ljudi ovršene a da za to nije bilo pravovaljanih ili potpunih razloga, ili su te ovrhe bile tako drastične i dramatične da su stotine ljudi ostale bez svojih doma. Pa evo ako imate taj podatak volio bih znati i čuti. **Batinić, Milorad

Ne mogu vam odgovoriti konkretno na vaše pitanje, mogu samo reći da pokretanje kaznenog postupka znači da postoji osnovana sumnja da je počinjeno kazneno djelo. Dali je tu riječ uistinu o kriminalu ili nije ja zasigurno neću prejudicirati sa ove pozicije, ali svakako je riječ o generalno, ne samo u tom slučaju, o opravdanosti da razlog za odgodu ovrhe bude okolnost da je riječ o sumnji u kazneno djelo koje se progoni po službenoj dužnosti. Zahvaljujem. Da li izvjestitelji odbora žele uzeti riječ? Ne. Otvaram raspravu. Počinjemo s raspravom po klubovima. U ime Kluba zastupnika HNS-a Vesna Sabolić. Izvolite kolegice.

klub HNS-a liberalnih demokrati će ove izmjene i dopune zakona, Ovršnog zakona prihvatiti iz više razloga a ja ću samo pobrojiti neke. Najprije zato što izmjene i dopune zakona uvode mehanizme, neke mehanizme zaštite građana koji su se našli u situaciji ovrhe i to ne svojom krivicom. Poznato vam je da prema podacima FINA-e 270 tisuća građana ima blokirane račune, od njih samo država ovrhama utjeruje dug od 2.5 milijarde kuna i na to ide još milijarda i pol kuna kamata. Većinu građana blokirale su banke i taj dug iznosi preko 7 milijardi kuna plus kamate i plus troškovi ovrhe. A koliki su to iznosi možemo samo pretpostaviti ako znamo ili uzmemo u obzir pokazatelj da za dug od 10 kuna troškovi ovrhe mogu doseći do 1000 kuna. Prema istim pokazateljima također je poznato da 52 tisuće građana imaju dug manji od 2000 kuna kojeg od svojih primanja ipak ne mogu vratiti i ti građani uglavnom dugu za dopunsko osiguranje, lokalnoj upravi za komunalne naknade, telekom operaterima, bilježnicima, sudskim vještacima itd. Svaki drugi blokirani građanin duguje do 10 tisuća kuna iz čega je posve jasno da se radi o ljudima koji ne mogu pokriti svoje osnove troškove iz života ili možda nisu vratili neke sitne kredite. U svakom slučaju ne radi se o rasipnicima i špekulantima koji su trošili preko svojih mogućnosti i zato smo vrlo zadovoljni što je u ovaj zakon ugrađen određeni mehanizam zaštite najslabijih, odnosno onih koji nisu u stanju vratiti ove male sitne dugove. Nadalje, se uvode čvrsti rokovi i instituti opomene, odnosno obveze da se građanima dužnicima mora poslati rješenje odnosno da ih se mora upozoriti upozoriti da će se ovrha izvršiti da se ne bi događalo kao dosada da ta rješenja uopće ne budu uručena dužnicima. Zatim se uvodi da se predmeti moraju, kao što smo čuli, provoditi pred sudovima a uvode se i vijeća pred prvostupanjskim sudovima kako bi se što manje predmeta rješavalo na višem stupnju odnosno kako bi bilo što manje žalbi. Uvodi se i novina koja onemogućava pretjerani rast duga zbog kamata, također se u izmjenama zakona sprječava ili bolje reći smanjuje mogućnost špekulativnih prodaja nekretnina pod ovrhama uvođenjem transparentnosti kroz elektroničke dražbe. Zakon uvodi i mogućnost odgađana ovrhe, o tome smo sad čuli u opravdanim slučajevima, ili do završetka kaznenog postupka ako se pravo na ovrhu ostvarilo temeljem nezakonitih postupanja. Uvode se i mogućnosti oslobađanja od ovrhe kad su u pitanju neki prihodi kao što su darovi za djecu i drugi primjeri koje smo čuli od zamjenice ministra. Nove odredbe će olakšati i oduzimanje protupravno stečene imovinske koristi utvrđene u kaznenim postupcima što držimo također vrlo važnom novinom. Uvodi se i novina da se honorari koji su jedini prihod dužnika ne mogu ovršiti odnosno da ih se stavlja u isti položaj kao i plaće i mirovine, i to držimo dobrim. Klub zastupnika HNS-a podržava prijedlog izmjena Ovršnog zakona jer on donosi učinkovitiji, brži, jeftiniji i rekla bih manje bolan ili bezbolniji postupak ovrhe jer na neki način ipak ima jednu dozu humanosti, da tako kažem ne udara baš tako žestoko po dostojanstvu dužnika odnosno čovjeka kao što je to do sada bio slučaj. Naravno da je zadatak zakona da uvodi red i osigurava disciplinu, no s obzirom na ogromnu zaduženost građana iz razloga o kojima već svi svi ponešto znamo, jako je važno da zakon ipak ima ove mehanizme zaštite najugroženijih i najosjetljivijih skupina građana i zato će ga klub HNS-a podržati. Zahvaljujem na pažnji. **Batinić, U ime Kluba zastupnika HSU-a, Željko Šemper. Izvolite. Zahvaljujem gospodine potpredsjedniče. Poštovana zamjenice, kolegice i kolege. U odnosu na prvo čitanje Prijedloga Ovršnog zakona, ovaj konačni prijedlog zakona ima dosta usvojenih primjedbi i prijedloga za ispravak i poboljšanje određenih odredbi ovoga zakona. Posebno to mislim na odredbe Zakona o provedbi ovrhe nad nekretninama i sve one neprimjerene slike kad policija iz njihovih kuća ili stanova iznosi dužnika i članove obitelji, posebno djecu i starije osobe. Svi se slažemo da se dugovi, odnosno krediti moraju vraćati, ali prisilna izbacivanja na ulicu stvaraju groznu sliku o državi koja je Ustavom određena kao socijalna država. Predlagatelj zakona predložio je bolje rješenje ovrhe nekretnine kojim se omogućava odgoda ovrhe u posebno opravdanim razlozima, tako da u rješenje može koristit nekretninu u do godinu dana. To je predviđeno člankom 37. koji se odnosi na nekretninu u kojoj stanuje i koja je nužna za zadovoljenje njegovih osnovnih stambenih potreba i osoba koje je po zakonu dužan uzdržavati. Člankom 39. predviđeno je koja nekretnina ne može biti predmet ovrhe za koje je posebnim zakonom propisano da se ovrha radi ostvarenja novčane tražbine protiv obrtnika ne može provesti na nekretnini u kojoj ovršenih stanuje u opsegu koji je nužan za zadovoljenje osnovnih stambenih potreba. Iako je do sad u osnovnim odredbama zakona propisano da će se pri provedbi paziti da ovrha bude što manje bolna i nepovoljna za ovršenike u praksi se događalo da se zbog manjeg iznosa duga prodavala nekretnina koja vrijedi mnogo više. Zbog neinformiranosti potencijalnih kupaca nekretnine se u ovršnom postupku ne prodaju jer se prodaja obavlja u … krugu sudionika netransparentno. Sada se u postupak uvodi financijska agencija putem elektroničke dražbe nekretnina i pružanjem detaljnih informacija o nekretninama koje se prodaju. Na dosadašnji način ovrha se provodila da se samo naplati dug prema vjerovniku i nije se vodila briga koliko gubi vlasnik nekretnine u odnosu na pravu vrijednost nekretnine. Zbog takvih nepravednih odredbi sada se uvodi mogućnost da ovršenik, odnosno dužnik u zakonom propisanom roku zatraži od suda odgodu ovrhe pod pretpostavkom da će dug u cijelosti podmiriti iz neke druge imovine. Što se tiče problema ovrhe i prodaje nekretnina, osobno mislim da je tu u igri previše igrača, sudovi, javni bilježnici, a sada i FIN-a, da je postupak dosta spor i neučinkovit i da bi možda najbolje rješenje bili jedinstveni ovršni sudovi koji bi provodili sve vrste ovrha bez dugih procedura što imaju neke države poput Finske. Člankom 40. predlaže se odredba koja određuje način utvrđivanja vrijednosti nekretnine od strane sudskih vještaka i procjenitelja, koristeći propise iz područja prostornog uređenja u načinu procjene vrijednosti nekretnine, način prikupljanja podataka i metodama procjene nekretnina. S obzirom na dosadašnje primjene procjena vrijednosti nekretnina, kao što su bili slučajevi … i Planinska bitno je da se procjene rade prema propisima i ne na ničiju korist ili štetu. Kod problema ovrha nekretnina, potrebno je govoriti i o razlozima koji dovode građane do ovrhe njihovih nekretnina. Posebno se to odnosi na odnose banaka i građana, na uzete kredite za kupnju stana, auta ili gradnju kuće čiji iznosi sigurno nisu mali. Naravno da je želja i potreba da mlada obitelj ima riješeno stambeno pitanje, da ima auto kojim odlazi na posao i da ima standard dostojan 21. stoljeća. I sve je dobro dok se radi, dok se prima plaća i redovno mogu podmirivati sve obveze takvog kućanstva, ali dolaskom krize, pogotovo kad ona traje predugo, sve se to okrene naglavačke. I ne treba tu previše kriviti banke koje rade ono što im je djelatnost, prodaju svoje proizvode, svakodnevno nude kredite pod određenim uvjetima, a na građanima je da prihvate ili ne prihvate kredite pod takvim uvjetima. Imamo primjer Švicarca, u vrijeme uzimanja kredita tečaj je bio vrlo povoljan, bolji od eura, ali nitko nije razmišljao da može i odletjeti u nebo i onda se dogodi katastrofa, tečajne rate enormno porastu, izgubi se radno mjesto, kredit se ne može više otplaćivati i nastaju preveliki problemi za takvu obitelj. U prošlosti je bilo i obratnih slučajeva. 70-ih, 80-ih godina također su se dizali stambeni krediti, ali došla je velika inflacija pa su rate kredita iznosile kao vrijednost jedne kutije cigareta. Danas … banka u velikim problemima jer ne mogu naplatiti sve plasirane kredite i to je njihova velika krivica. Pitanje je da li su vodile dovoljno računa o kreditnoj sposobnosti ili su tu žmirili na jedno oko, vrtile su svoja velika sredstva i ostvarivale veliku dobit. Svaki građanin je nesposoban ako za kredit mora jamčiti svojom jedinom nekretninom u kojoj stanuje jer su mu gubitkom nekretnine izrazno ugrožena sva Ustavom garantirana socijalna, obiteljska, ljudska prava ili mu kreditna sposobnost ovisi samo o radnom mjestu, odnosno plaći koju može izgubiti u bilo kojem trenutku. I umirovljenici su u teškoj situaciji. Desetljećima su redovno prije svega podmirivali troškove stanovanja, struju, vodu, plin i ostale režije, a sada ne mogu bez 2, 3 lijeka koji često moraju plaćati jer nisu na besplatnoj listi. Na prehranu troše ono malo što preostane. Ima i onih koji su morali u prijevremenu mirovinu, još uvijek financiraju školovanje svoje djece na fakultetima, a ima i dosta onih koji uzdržavaju svoju nezaposlenu djecu i unuke. Podaci mirovinskog zavoda pokazuju da svaki drugi umirovljenik ima mirovinu do 2000 kuna, da čak tri četvrtine ih ima do 3000 kuna. S takvim mirovinama sve teže je obveze podmirivati pa su prisiljeni i oni dizati kredite za preživljavanje ili su pod ovrhom čak i zbog ne plaćanja HRT pristojbe. Bilo je dosta slučajeva kad su im ovršeni cijeli iznosi mirovina i tako ostali bez ikakvih sredstava za život. Do početka 2013.to je bilo moguće jer su umirovljenici u bezizlaznoj situaciji kod javnog bilježnika potpisivali suglasnost na ovrhu cijele mirovine bez obzira što su imali otvoren zaštitni račun i što to nije bilo moguće prema Ovršnom zakonu. Ta javnobilježnička isprava bila je jača i od Ovršnog zakona. Nakon zastupničkog pitanja HSU-a Ministarstvo financija izradilo je Pravilnik o ovrsi novčanih sredstava prema kojim više nije bila moguća ovrha cijele plaće ili mirovine već najviše do jedne trećine. To isto predložili smo da takva zabrana uđe i u Ovršni zakon pa su u članku 202.kaže citiram "Suglasnost kojom se dopušta pljenidba plaće odnosno drugog stalnog novčanog primanja za iznos koji je izuzet od ovrhe ne proizvodi više pravne učinke". Do sada je u provedbi postupka ovrhe bilo neprihvatljivo da dužnik za ovrhu bez ikakve opomene ili rješenja sazna tek onda kada su mu blokirani svi računi, kada se ne može braniti, kad ne može dati prigovor ili tražiti odgodu. Stoga se predloženim izmjenama članka 8. Ovršnog zakona uvodi obveza dostave na adresu navedeni u evidenciji MUP-a a pristup tim podacima osigurat će se sucima, javnim bilježnicima elektroničkim putem. Osim toga u končanom prijedlogu zakona uvode se i druge odredbe kojima se nastoji otkloniti određene slabosti i postići brža i veća učinkovitost svih ovih postupaka ovrhe. Klub HSU dao je amandman na članak 59.konačnog prijedloga zakona u kojem predlažemo da se uz desetak troškova izuzetih iz ovrhe dodaju još tri. Prvo, naknada troškova za odvojeni život, drugo, naknada troškova prijevoza na posao i s posla, i treće, primjene sindikalne socijalne pomoći. Na kraju ove moje rasprave izražavam žaljenje što ovaj prevažni zakon i njegova poboljšanja ne može čuti veći broj od preko 300 tisuća građana pod ovrhom. Klub HSU-a podržati ovaj Konačan prijedlog Ovršnog zakona. Hvala. **Batinić,

Poštovani potpredsjedniče, preostale kolegice i kolege, 11 hrabrih, veličanstvenih je bilo samo 7. Stvarno je šteta da jedan ovakav zakon raspravljamo u ove večernje sate, da stvar bude ozbiljnija to je drugo čitanje zakona. Ja bih iskoristio ovu priliku da malo upoznam javnost koja ovo ne može vidjeti, ali možda da barem usmenom predajom do nje dođe o nekoliko inicijativa koje smo primili i za koje držimo da su toliko ozbiljne da bi trebalo iskoristiti saborsku govornicu da bismo o njima progovorili. Jedno je pismo Udruge blokiranih koju vjerujem da je većina vas dobila u svoje pretince, to je nažalost udruga sa velikim rastom broja svojih članova koja je poslala otvoreno pismo zastupnicima, između ostalih i predsjedniku Hrvatskoga sabora u kojem traži, apelira na zastupnike da glasuju protiv ovoga zakona jer taj zakon za njih predstavlja rekao bih konačnu presudu u gubitku njihovih jedinih nekretnina u kojima žive, a koje su bile garancija njihovih kreditnih zaduženja koja ne uvijek zbog vlastitog, vlastite krivnje ili slabosti nisu bilu u stanju plaćati. S obzirom da sam jedan od onih koji su dobili ovo pismo, vjerujem da mi je dužnost upozoriti predlagatelja na situaciju u kojoj se nalazi koristeći njihove podatke oko 300 tisuća hrvatskih građana čiji su računi blokirani, čija je imovina blokirana, koji su predmetom, ta imovina predmetom ovrha, koji su de facto četo puta jedina imovina koju ti ljudi imaju nekakva njihova perspektiva neću reći da je upitna, nego da je nemoguća. Ovdje za one koji eventualno nisu vidjeli to pismo, moram reći da je pismo i opominjuće i potresno i da mi kao saborski zastupnici nemamo pravo, nemamo moralno pravo zanemariti vapaj 320 tisuća naših sugrađana koji su ustvari na rubu egzistencije provedbom Ovršnog zakona. Isto tako reći ću mi ne možemo zanemariti činjenicu da država posluje po određenim pravilima, ali država mora brinuti o svojim građanima bez obzira što mora poštivati i druge institucije i propise, država mora naći načina kako pomoći ljudima koji se nalaze u nevolji. Kao što je država uspjela biti inspirirana, rekao bih preko noći, da u Ovršni zakon kao razloge za odgodu ovrha unese i elementarne katastrofe, vjerojatno ponukana posljednjim poplavama koje su se dogodile, isto tako ta država mora imati sluha kada se radi o velikoj grupi ljudi u sličnim problemima i ne može ne uzeti u obzir činjenicu da se oni nalaze na rubu egzistencije, kažem ne uvijek svojom krivnjom. ne možemo isključiti da su neki i zbog vlastite nesmotrenosti se našli u toj poziciji. Ali zbog takvih mislim da ne možemo zanemariti pomoć svima ostalima. Druga informacija koju imamo a koja je također rekao bih jednako alarmantna je činjenica da već 10-ak godina se vuku tragovi i repovi jedne velike afere za koju se u našim medijima nagađa da je teška više od 350 milijuna eura. To je činjenica da su u Hrvatskoj poslovale štedno-kreditne zadruge, reći ću najkraće protuzakonito. Štedno-kreditne zadruge koje nisu imale dozvolu niti Hrvatske narodne banke, niti Ministarstva financija, niti Financijske, odnosno HANFA-e agencija, nisu imale dozvolu rada, osobito ne obavljanja kreditnih poslova na teritoriju Republike Hrvatske. Ali su one bez obzira na tu činjenicu te poslove ustvari obavljale. I te štedno-kreditne zadruge su uzrok ili ishodište ove afere o kojoj se govori o 350 milijuna eura, davali su lihvarske kredite, najčešće, odnosno jedini uvjet je bio, dakle oni su se isplaćivali u govoru novcu uz određene provizije n e u bankarskim institucijama nego tko zna gdje. Jedini uvjet je bio da ste bili vlasnik nekretnine kojom ste morali garantirati za svoje obveze. I nakon 10-ak godina cijele te protuzakonite transakcije koje su se odvijale završile su ovršnim postupkom, ovrhama nad nekretninama i to sada na ovoj razini od gotovo 350 milijuna eura koja su ponovo jedan dio naših građana dovele u bezizlaznu situaciju. Mi smo u raspravi nakon, odnosno u prvom čitanju zakona predložili Vladi da nađe načina riješiti pitanje jednog dijela tih dužnika ili ovršenika i držimo da je to moguće. Predlagali smo normu po kojoj ovrhe koje su posljedica u ovom slučaju kaznenih djela koja su se dogodila konkretno vezano uz štedno-kreditne zadruge se ne mogu provesti i ni provoditi dok se ne okonča kazneni postupak, a kazneni postupak protiv nekih od tih štedno-kreditnih zadruga se vodio u Republici Austriji, i dok se konačno ne utvrdi način i valjanost njihova postupanja. U medijima ćete naći iskaze odvjetnika nekih od tih građana koji su krenuli i sa postupkom utvrđivanja ništetnosti takvih ugovora o kreditu ali do danas naše institucije nisu donijele nikakav pravorijek o tom pitanju. Mislim da danas suočeni sa krizom u kojoj se nalazimo već više godina, suočeni sa činjenicom da sve veći broj građana postaje predmetom ovršnog postupka ne možemo zatvarati oči pred tim činjenicama i ne možemo postupati isključivo u najboljoj namjeri zaštite vjerovnika ili konkretnih ugovornih obveza ne vodeći računa o svemu ovome što je dovelo do ovakvog stanja u društvu. Dakle, čini nam se logičnim da u Ovršnom zakonu isključimo od mogućnosti ovrhe one nekretnine koje su bile zalogom kredita koje se danas pokazuju kao zakonski upitna ili čak protuzakonito poslovanje tih financijskih institucija ili štedno-kreditnih zadruga. I konačno kao primjedba onoga što držimo da je bitno, sjećamo se svi problema sa Zakonom o javnim ovršiteljima i činjenici kako je taj posao završio. S obzirom da su poslovi preneseni na FINA-u imamo prijedlog Vladi da u članku 55. ovog prijedloga unese korektive u odnosu na rješenja u članku 132.c gdje se govori o izuzimanju od ovrhe iznosa koji će biti uplaćivan FINA-i od strane ovrhovoditelja i kupaca na elektronskim dražbama na ime kupovnine za nekretninu, predujma troškova FINA-i i jamčevine za pristup dražbi jer se time ovrhovoditelju i kupcima na FINA-inim elektronskim dražbama nekretnina koje su i sami pod FINA-inom ovrhom na svojim računima omogućava da izbjegnu provedbu ovrhe na svim svojim sredstvima koja su uplatili FINA-i na ime kupovnine za nekretninu, predujma troškova FINA-i i jamčevine za pristup elektronskoj dražbi nekretnina. Naime, elektronska dražba nekretnina ovako kako je određena u ovom zakonu ostavlja mogućnost da ne možete sudjelovati u dražbi, u ono što se kaže realnom vremenu i da ne možete licitirati ponudama što je sastavni i neophodni dio provedbe svake dražbe. Tako da mislimo da ovo rješenje koje se sada nalazi u Ovršnom zakonu treba izmijeniti kako bi se pravila o dražbi ovog puta u elektronskom obliku mogla na na najbolji mogući način realizirati. Još jednom ću zaključiti, Ovršni zakon, potpuno smo svjesni njegove tehničke potrebe i provedbe. Mislimo da se ne može donijeti bez da se vodi briga i interes o građanima koji su primjenom ovog zakona stavljeni u nemogući položaj. Radi se, rekao sam, o dvije kategorije. Jedni su oni blokirani, preko 300 000 ljudi koji su podnijeli i zahtjev za očitovanje Ustavnoga suda o ustavnosti tog zakona. Drugi su oni koji su ustvari žrtve protuzakonitog rada štedno-kreditnih zadruga u vrijeme kada su one iskoristile priliku da postupaju i da posluju na način kako su to činile na teritoriju Republike Hrvatske. Niti u jednom od ta dva slučaja naše institucije nisu donijele konačne odluke. I o jednoj i o drugoj stvari, o prvom se ima očitovati Ustavni sud, a o drugoj naše institucije upoznate sa malverzacijama da tako kažem u kreditiranju nekih od potreba građana, naše institucije do sada još uvijek nisu dale nikakvog odgovora na pitanja. Znamo da se vode postupci, znamo da je i DORH istraživao čitav taj splet tih odnosa, ali do danas konačnog rješenja nema. Zbog toga predlažemo da u Ovršnom zakonu nađemo mogućnost da tim ljudima pomognemo do okončanja svih ovih spornih rekao bih pretpostavki za provođenje ovršnog postupka i da na taj način zaštitimo ljude od možda nepravedne primjene nepravedne primjene zakona, a često puta ljudi nisu bili odgovorni za situacije u kojima su se našli. Hvala vam lijepo. **Batinić, Milorad (HNS)** Hvala i vama. Imamo prijavljene dvije replike. Vesna Sabolić, izvolite. Poštovani kolega, u potpunosti se slažem s tim da moramo voditi računa o tako velikom broju blokiranih. To je rekla bih i tri puta veći broj jer tu se radi o nositeljima, vlasnicima nekretnina, a članovi obitelji čine čini mi se pa gotovo ¼ hrvatskih građana i zato mislim da doista imate pravo da bismo o tome morali voditi računa. Međutim, mislim da ovaj zakon upravo rješava dobar dio tih problema samim tim što se i uvela ova novina koja kaže da će se odgoditi ovrhe za sve postupke koji su u proceduri rješavanja, odnosno u kaznenom postupku. Hvala. **Batinić, Milorad Hvala lijepa. Kolegice, volio bih, drago mi je da ste to napomenuli, volio bih to čuti od predlagatelja da nemamo posebnih preduvjeta za primjenu odgode ovrhe u slučajevima gdje postoje kaznena djela. Ono radi čega sam se javio, nisu blokirani, udruga blokiranih ne tiče se nekretnina tako da se ovaj broj na svu sreću ne ponderira na taj način. 300 do 320 tisuća je blokiranih tekućih računa građana pa njih ne možemo množiti kao obitelji koje su vezane uz svoje nekretnine. Dakle radi se o dvije nažalost jednako teške situacije, ali o različitoj ako hoćete prirodi nastanka tih dužničkih odnosa. U jednom slučaju su blokirani računi, tekući računi građana koji nisu u stanju ispuniti svoje kreditne obveze, a u drugom slučaju, onom o kojem sam govorio, gdje postoji sumnja na kaznena djela u kreditnom poslovanju su blokirane nekretnine i idu u ovrhu i najčešće se prodaju po bitno nižoj vrijednosti od one koja je stvarna vrijednost tih nekretnina. To je nešto što je ministarstvo u prvom čitanju zakona predvidjelo, dakle mogućnost da ne bude ta nekretnina jedina garancija isplate obveze nego da ju možete zamijenit nekom drugom vrijednošću koja je bitno manja, ali dovoljna da može podmiriti potraživanja. Međutim, mi sada predlažemo da sve ono što je predmet kaznenog postupka bude razlog da se te nekretnine ne mogu ovršiti dok kazneni postupak neda svoje konačno rješenje. **Batinić, Milorad (HNS)** Hvala. Goran Marić, izvolite. govorili o zadrugama koje su odobravale kredite na području Republike Hrvatske na jedan način koji nije imao zakonski baš okvir. Interesantno da se to događalo godinama, nije to samo mjesec-dva, godinama, da Središnja banka na to uopće nije reagirala. Ne zna se uopće točno koliko je kredita ukupno milijuna eura ili stotina milijuna eura ili možda milijardu eura odobreno na takav način. način. Banka ne zna koliko je dužan i koliko su više dužni građani i koliko je veći javni dug Republike Hrvatske. Ništa nije ni poduzela. U izvješću koje je bilo neki dan ovdje ni riječi nema o tim kreditima, o tom načinu kreditiranja. Ni riječi nema u izvješću. Nije bilo ni riječi ni o kreditiranju vezanim za švicarski franak, nije bilo riječi ni o milijardu eura statističke pogreške u platnoj bilanci, nije bilo ni riječi zašto milijarda kuna dobiti nije isplaćena u proračun. Ni riječi nije bilo ni o zašto je nezaposlenih 350 000, zašto BDP pada. Sve što je bilo u izvješću je bilo samo na statističkoj razini i gle čuda jednoglasno prihvaćeno izvješće, doduše nije jednoglasno, jedan glas je bio protiv. Hvala **Mlakar, Davorin (HDZ)** Hvala lijepa. Pa kolega Marić sjetili ste me nečega što se zvao lanac sreće ili happy line a izgleda da se ono po nekakvoj zakonitosti takve akcije ponavljaju svaki određen broj godina. Ono zašto sam govorio o ovom moram reći da je bez obzira na najbolje namjere našeg Predsjedništva žalosno da ne koristim neku grublju riječ da mi o ovim problemima naših sugrađana, a sada probajte izračunati koji je to broj raspravljamo danas u 9 navečer u gotovo praznoj sabornici. Ovo je tema koja zavređuje ozbiljnu raspravu, ozbiljnu rekao bih interes i uključenost javnosti u ove probleme. Međutim i ovo što ste rekli, niti su naše institucije reagirale, problem štedno-kreditnih zadruga star je barem 15 godina. Da nije bilo pojedinih grupacija oštećenih ovakvim poslovanjem ni mi, a kamoli hrvatska javnost ne bismo znali o čemu se radi. Da nije bilo Udruge "Franak" mi ne bismo došli do rješenja koje je barem malo olakšalo poziciju onih koji su imali kredite u švicarskim francima. Znači, potrebna je ta neka dodatna doza i pomoć da se institucije pokrenu. Moje je pitanje zašto mi takve teme stavljamo u 9 navečer u Sabor da ne govorim o ovom fenomenalnom principu da se saborske sjednice ma koliko zamorne bile ne prenose u ovo doba, jer ovo o čemu mi razgovaramo o tome hrvatska javnost neće sutra znati ništa više nego što je znala do danas. **Batinić, Milorad (HNS)** Hvala. Dužan sam dati pojašnjenje. Naime, javnost rada Sabora i vaše rasprave su dostupne svim građanima, zašto nema zastupnika u sabornici o tome smo već mnogo puta govorili. Znači, svakom na savjest. …/Upadica sa strane, ne čuje se./… Osjetio sam potrebu da vam dam pojašnjenje, jer ste prozvali Predsjedništvo. Pa ja mislim da više zanima građane sadržaj nego možda slika, kolega Mesić. U ime Kluba zastupnika SDP-a Ingrid Antičević Marinović, izvolite. Hvala poštovani gospodine potpredsjedniče, poštovana zamjenice ministra, kolegice i kolege. Klub SDP-a podržava Konačni prijedlog zakona o izmjenama i dopunama Ovršnog zakona i prije nego što nešto kažem o samom sadržaju želim uvodno pohvaliti naročito resorno ministarstvo koje je evo nakon dugi niz godina i pokušaja i neke težnje da se upravo zadovolje prije svega interesi vjerovnika ili pak da se na neki način i zaštite sami dužnici našlo jedan balans, našlo neku mjeru u kojoj će tražbine biti ovršene, vjerovnici namireni, ali da se neće izgubiti dostojanstvo dužnika, niti će se ovršiti njegova imovina preko mjere što je to bilo moguće u dosadašnjim zakonodavnim rješenjima. Dakle, kao što sam rekla bilo je vremena da su kod nas vjerovnici bili zadnja rupa na svirali, tako da se nisu niti poštivale sudske odluke, niti je ikoga bilo briga za to jer ovrha nije stizala nikako ili vrlo sporo. Bile su različite prepreke ovrsi. Ovrsi se mogla suprotstaviti i takva osoba koja je mogla to platiti, ali zbog neefikasnosti i slabosti sustava ona se jednostavno rugala samom sustavu. Također je ovo prigoda da se kaže da u taj vjerovničko-dužnički odnos koji nije trebao nastati često je to bilo i krivnjom samih vjerovnika i to počesto i samih banaka. To ovdje govorimo i kod tih kredita koji su olako davani, a za koji su i sami vjerovnici, tj. financijske institucije dobroj i sumnjale da neće biti namirene odnosno ne u određenom vremenu ili na adekvatan način. I dobro u onoj većoj mjeri nešto što je i sama država u tome sudjelovala. Nećemo sada govoriti, ali često, dakle ono u što su padali dužnici u takav takav jedan teret najčešće i ne svojom krivnjom kada su ostajali bez svoga posla. Ali napomenut ću uvodno i ono što sam rekla maloprije u odnosu na same vjerovnike da ne treba bježati od odgovornosti ni podilaziti, nego svaka naša rasprava i svako ono zakonodavno rješenje mora ići za tim da se podigne odgovornost svih sudionika, da se vodi računa o poslovnom i uopće građanskom moralu pogotovo kada se stupa u ovakve vjerovničko-dužničke odnose. Ponovit ću još jednom, istaknuti jer mislim da je to najveća vrijednost ovog prijedloga zakona, dakle da on iskazuje, ne zanemaruje onu osnovnu svoju poruku da moraju tražbine vjerovnika biti zadovoljene. Ali jednako vodi računa o socijalnom statusu dužnika. Ono što je najzanimljivije koje su najvažnije izmjene o tome je rekla i sama predlagateljica,

da se uvodi nešto što je također bilo potrebno itekako ispraviti, a to je ubrzanje postupaka u ovrsi na nekretninama. Ali jednako tako onemogućavanje da se provede ovrha na nekretninama čija vrijednost višestruko prelazi iznos tražbine radi koje se vodi ovršni postupak. Dosada je bilo moguće da se radi namirenja tražbine od 10 000 kuna izvrši prodaja nekretnine vrijedne milijun kuna. I to je nešto što nije bilo pravedno i to se upravo ovim zakonskim prijedlogom i onemogućava. Ono što je također jako važno i to je izazivalo dosta podozrenja u javnosti i prigodom nekih drugih pravnih poslova, a to je da će sud na temelju procjene neovisnog sudskog vještaka ili procjenitelja procijeniti nekretninu i to u postupku i na način koji je posebno propisan. U cjelini vodi se računa o tome da se jača procesna disciplina i samim time to će dovesti zasigurno do veće učinkovitosti ovršnih postupaka. Ono što se nekada smatralo u ovim ranijim izmjenama Ovršnog zakona i velika nada se polagala upravo u institut prokaznog popisa imovine i prokazne izjave međutim ona nije saživjela. Nije saživjela zato možemo otvoreno reći nekako ne samo stranke nego prije svega sud nije prihvatio u tolikoj mjeri. To ga je nekako na neki način odvlačilo i od drugih poslova. I eto umjesto u posredovanje suda u ovršnom postupku kojim se željelo ubrzati ovršni postupak došlo se ipak do toga da je najbolje taj institut i napustiti što se sada ovim prijedlogom i čini. Da se vodi računa o socijalnoj komponenti to se vidi u članku 59. jer upravo se štite one najranjivije skupine društva, djece, da se izuzima ovrha se izuzima ovrha na iznosima za uzdržavanje djeteta uplaćenog na poseban račun kod banke, dara za djecu i to onog do 15. godine. Izuzima se iznos naknade troškova za službeno putovanje i naknada za saniranje posljedica šteta od katastrofa i elementarnih nepogoda. nepogoda. I time Vlada direktno odgovara na ove nevolje i nesreće koje su zadesile naše sugrađane. Dopunom odredbe u članku 60. propisuje se mogućnost primjene odredbi o ograničenju ovrhe i to u slučaju kada se ovrha provodi na primanjima ovršenika koja nisu koja nisu plaća, mirovina niti primici od obavljanja samostalne djelatnosti obrta, slobodnih zanimanja, od poljoprivrede, šumarstva, od imovine i imovinskih prava, od kapitala kao ni primici od osiguranja. To je onaj drugi dohodak prema posebnim propisima i imaju karakter stalnih i jedinih novčanih primanja isključivo ako ovršenik javnom ispravom dokaže kako primanja iz ovog stavka imaju karakter stalnih i jedinih novčanih primanja. To je i dosada izazivalo dosta prijepora u našoj praksi. prijedlogom zakona u izmjeni i dopuni Ovršnog zakona kako to mi smatramo u klubu SDP-a ispunit će se ona osnovna poruka i cilj ovog zakona da se sudske presude ovrše ali ne na štetu dužnika, odnosno kada to ne premašuje onu njegovu dužnost što se dosada počesto i događalo. Hvala. **Batinić, Milorad (HNS)** Hvala i vama. Prelazimo na pojedinačnu raspravu. Goran Marić, izvolite. **Marić, Goran (HDZ)** Hvala lijepa gospodine potpredsjedniče, poštovana zamjenice ministra, ovo malo cijenjenih kolega i kolegica. Ovo je iznimno važan zakon i posebice donosi se u posebno osjetljivom vremenu. U vremenu kad je toliko ljudi u iznimno lošoj situaciji socijalno ugroženo, u jednom depresivnom vremenu i zato treba biti vrlo pažljiv sa ovakvim donošenjem zakona i dobro bi bilo da se donese uz potporu svih zastupnika. Dobro je i velik je napredak u odnosu na prvo čitanje, i velik je napredak inače učinjen ovim prijedlogom. Dobro je da je prihvaćeno da se ovrha ne može provoditi dok traje sudski postupak ili dok je istraga ima samo još nekoliko sitnica koje bi po mom mišljenju ako se može doraditi da onda ne bude razloga da se ne podrži ovakav zakon. Kolega Mlakar je već govorio u ime kluba i dao određene sugestije, prihvaćene su iz prvog čitanja neke, ono što je važno naglasiti iako sam maloprije imao pravne instrukcije oko načela koja se ugrađuju u zakone maloprije u jednom zakonu gdje nisu potrebna načela opravdavalo se kako su potrebna a evo ovdje možda upravo načela bi trebalo ugraditi. Ali nije veliki hendikep što ih nema ali ako negdje treba načela moralnosti provoditi onda je u ovom Ovršnom zakonu. Ne znam što je gore, biti dužnik ili vjerovnik? Ne znam što je gore u ovim našim uvjetima u kojima se vlada? Ne znam što je gore, platiti više nego što si dužan ili ne naplatiti ono što potražuješ? Ne znam što je gore. Ali ne smije zakon omogućavati da se naplati više nekome nego što je dužan i ne smije mu onemogućiti da naplati ono što potražuje. A dosada je tako, nažalost, bilo. I vjerujem da ovaj zakon to više nikada neće omogućiti. Ovrhe su nužne u Ovrhe su nužne u više razloga i moramo razlikovati da se ovrhe vrše nad onima koji ne žele platiti. Jednostavno postoje koji ne žele platiti, tu mi dostojanstvo dužnika uopće nije bitno. Zamislite ne žele, bahate se, arogantni su, još vraćaju fakture za učinjene usluge a onda sve čine da onemoguće ovrhe. Dostojanstvo takvih mi nije bitno, oni narušavaju dostojanstvo onih drugih vjerovnika. Ima i onih koji su dužni, ne mogu platiti jer su većinu svojih likvidnih sredstava prebacili na neke druge pravne osobe ili fizičke, pa onda su doveli se tobože u situaciju da nisu platežno sposobni. Ali ima i onih, najviše nažalost koji su dovedeni u takvu situaciju da ne mogu platiti svoje obveze iz razno raznih okolnosti su došli u takve situacije, ali nisu u mogućnosti ni održavati ono nužno za, što je dostojno čovjeka i životnih potreba, ni režija a kamoli nekakav svoj dug. I o tom treba razlikovati te grupacije. Kada konkretno govorim za pohvalu je da ste u članku 59. dodatno uvrstili neke kategorije koje su izuzete od ovrhe, to su troškovi za uzdržavanje djeteta, naknada troškova za službena putovanja, dar za djecu do 15 godina, naknada za saniranje posljedica štete od katastrofa ali mislim da tu ima mjesta i zato sam podnio amandman, za još nekoliko stavki koji stvarno nemaju veze dodira sa redovnim primicima nego koji su troškovi za točno namjenska, odnosno točno namjenska sredstva i da njih ne bi trebalo ovrhom dirati. Naknada troškova prijevoza, može to neko tretirati kao sastavni dio plaće, ali ako se to ovrši on neće imati troškove za naknadu za prijevoz sa posla i na posao. Terenski dodatak, on nije plus plaća, on se potroši, ne može se biti na terenu a više ne potrošiti od onog redovnog. Nije on izmišljen slučajno. Naknada za odvojeni život, sindikalne i socijalne pomoći, pa oni se i daju baš kad je čovjek socijalno ugrožen, ugrožena mu je egzistencija i onda sad na takvu jednu sindikalnu, sindikalni napor jer je to napor i sindikalnoj organizaciji ako da pomoć, mislim da bi trebalo izuzeti takvu od ovrha. Pomorski dodatak, zamislite kako je pomorcu koji ima pomorski dodatak pa mu se ovrši i to. Potpore zbog invalidnosti radnika, potpore za slučaj smrti radnika ili člana uže obitelji, darovi i pomoći za djecu, recimo dar za novorođeno dijete, pa tko to može ovršiti, to ne ulazi u dar do djeteta do 15 godine. Ovo je dar za novorođeno dijete, ili potpora djetetu u slučaju smrti roditelja. Mogao sam još, ali sam se suzdržao na ovoliko. Mislim da ovdje ima prostora za uvrstiti ove izdvajanja dodatna, da se izuzmu od od onih sredstava koja se mogu ovršiti. U članku 67. samo predlažem da se iza riječi "otpremnine" doda još i "pravomoćna presuda", jer se ovrha mogla i provodi na osnovi i pravomoćne presudu, to razmislite malo o tome, ako je moguće. I kad ste govorili izuzeće, promijenili ste članak 197. a ovaj sad članak 61. kaže da se riječi "isplaćuju plaću" zamjenjuje riječima "ne isplaćuje plaću na račun kod banke". Vi ovim mijenjate zakonsku odredbu zbog nepoštivanja zakona i to nije dobro rješenje. Nitko nema pravo ni po kojoj osnovi ne isplatiti plaću na banku, odnosno isplatiti na neki drugi način, to nema zakonskog uporišta, a sad se traži zakonsko rješenje za one koji ne poštuju zakon, odnosno koji krše zakon i ne isplaćuju na žiro račun banke nego isplaćuju u gotovini ali davno je prošlo vrijeme kad se to mogli, ali se je onda to radilo na drukčiji način sa SDK-om ali nažalost napustili smo jednu od najboljih financijskih institucija u Republici Hrvatskoj. I kad je platni promet bio primjer platnog prometa, ne u Hrvatskoj, u svijetu jer je SDK doista to bio, sada mi ovim, molim vas nemojte to raditi zbog onih koji krše zakon. A oni krše zakon jer to niko nema pravo činiti. S obzirom na vrijeme i na još da nas čeka, neću duže, ali evo podržao bih zakon ukoliko biste samo u nekoliko sitnica prihvatili, ako i ničim ne remete

Zahvaljujem gospodine potpredsjedniče. Pa evo kolega Mariću, bez obzira što je 9 sati ipak netko sluša vašu raspravu. Govorili ste o načelima, doista Ovršni zakon sam po sebi ne sadrži puno načela, ali neka sadrži. Primjerice jedno od njih je ono o čemu ste vi dosta govorili, a to je zaštita dostojanstva dužnika ili vezano uz to zaštita djelatnosti pravnih osoba. A ta dva načela su izuzetno bitna i povezana, jer oni govore o nečemu što se ovim zakonom regulira kod ovrhe na nekretninama kada se dižu limiti po kojima se nekretnina može prodati. A to je, da ovrha ne može i ne smije biti kazna. Ovrha smije služiti samo radi namirenja tražbine vjerovnika a ne radi uništenja dužnika, bez obzira na to koliko god se dužnik nekad neprimjereno ponašao. Međutim, evo čisto kad već spominjete načela, Ovršni zakon ipak sadrži čitav niz jasno definiranih načela, a vidite zato što se Ovršni zakon … poziva na Zakon o parničnom postupku i kaže na sve one stvari koje nisu reguliranim Ovršnim zakonom odgovarajući se primjenjuju odredbe Zakona o parničkom postupku. E taj ima jako puno načela i ona govore o ponašanju prije svega ovrhovoditelja, odnosno … i svih drugih stranaka u postupku kad kažu da su se sve stranke u postupku dužne ponašati savjesno pa tako i ovrhovoditelj koji recimo godinama čuva nekakav predmet u ladici pa se onda dogovori sa nekakvim bilježnikom, ne daj Bože, to je i kazneno djelo da onda to još čuva neko vrijeme da bi se ne postupa nikako ni u kojem slučaju savjesno. Međutim, sve nam to pada u vodu kad se nemamo od čega naplatiti, a to je sad već posljedica

nisu, slažem se sa svim što ste kazali, ali nisu načela i znate vi zašto sam ja to i rekao, zbog one rasprave maloprije, ali načela nisu tako specificirana kao u Zakonu o Državnoj informacijskoj infrastrukturi. Na tom sam aludirao, a vi to isto jako dobro znate. Govorili ste, zaštićeno je dostojanstvo dužnika, i treba, ali opet ću kazati da neki dužnici ne zaslužuju dostojanstvo, uopće i zaštitu dostojanstva. Zamislite one kojima je roba isporučena prije 6 mjeseci, uredno isporučena, a on je ne plati, a onda se ovrha nikako ne može naplatiti, nikako ne provodi jer je taj bio utjecajan i moćan na sve moguće načine to onemogućava. A pod policijskom pratnjom se vrši ovrha na najnemoćnije. Nisam nikada vidio ovrhu pod policijskom pratnjom na nekretnini nekoga tajkuna, a ima slučajeva da se ne može ovršiti već dugo i dugo. Nadam se da ovaj zakon neće tako, zato i kažem da ću ga podržati, ako se još ovo, neke opaske moje prihvate i nadam se da će onemogućiti diskriminaciju koja je do sada očito bila vidljiva u hrvatskom gospodarskom životu, osobno sam doživio, evo jedan ću vam samo slučaj, kad mi je jedan poduzetnik kazao, ako ti misliš da ću ti ja plaćati, ti onda nisi normalan. Doslovce mi je tako kazao. Jedino što sam mogao učiniti, nisam više s njim razgovarao. … /Upadica upravo govori o tome da nakon tamo 90 i neke godine više nitko nikome nije plaćao jer nekada je bilo sramota ne platiti svoj dug. Dakle, srozao se jedan općenito poslovni građanski moral gdje je pitanje moći bilo da se ne plati i to je ono što je … bila velika nepravda. I danas se smatra da nekome nešto dugovati još uvijek, dakle kad se naruše takve jedne moralne norme, dakle dugo trebaju da se one ponovo steknu i uspostave. Ali pri tome kažem uvijek ne treba zaboraviti i ovu socijalnu komponentu, ali i voditi o tome računa da prije svega sudski postupci i ovršni postupci i zakone koje mi donosimo u svezi toga ne mogu riješiti onaj socijalni disbalans o čemu treba voditi računa u nekim drugim zakonima. Slažem se s vama kad kažete da u svakom slučaju i prepoznajete to u ovom zakonu treba spriječiti takve ovrhe koje osiromašuju dužnika i obogaćuju vjerovnika, daju mu nešto što ovaj nije dužan i preko mjere. To je do sada bilo moguće morate znati da smo mi … ukinuli 2002. godine, '96. je bio uveden u naš sustav i ponovo je uveden 2004. godine. To je nešto što je nepravedno i o tome također treba raspravljati, ali to je predmet i jednog drugog zakona. Hvala. **Batinić, Milorad (HNS)** Hvala. Odgovor kolega Marić, izvolite. **Marić, Goran (HDZ)** Hvala lijepa. Nadam se kolegice Antičević da ste ovo, generalno što ste rekli, da nitko nikomu nije plaćao, uvijek je bilo onih koji su redovito, bar neki plaćali, znam ih, ostali su uvijek isti. Ili ne plaćaju ili stvarno plaćaju jer za neke ljude i za neke poslovne ljude, za neke poslodavce, za neke poduzetnike najveća sramota je ne platiti svoj dug. A za neke je, zapravo, doživljava kao ugled, status u društvu da će mu se povećati ako je dužni. Ima i takvih koji grade svoje karijere na dugu. Ne htjeti platiti namjerno, to je nešto što je najgore može biti u poslovnom svijetu, a ima takvih slučajeva, takvih jako puno slučajeva. Ali slažem se da smo ovim zakonom poboljšali, da se izuzelo od ovrha većinu toga što je trebalo, ali mislim da ima argumenata i za ono što sam naveo da treba još izuzeti jer to doista su izvanredni prihodi koji su zapravo samo za namirenje već unaprijed učinjenih troškova. I nema nikakvog razloga da to bude ovršeno i mislim da postoji opravdani prostor da se još i to usvoji i da se sa zadovoljstvom digne ruku za ovaj zakon. Hvala Hvala. Završno, zamjenica ministrice. Nadam se kratko.

Isto tako prepoznali ste kvalitetu rješenja po kojem se može tražiti odgoda ovrhe zbog toga što je u tijeku kaznena djela koja se progone po službenoj dužnosti, bitno je naglasiti da država mora ustanoviti odgovarajući sustav ovršnog postupka da bi bila pravna država i taj sustav treba biti načelno jednak za sve. Ako postoje opravdane iznimke, a sada smo ih spominjali onda one trebaju biti navedene i mi smo taj krug opravdanih iznimaka proširili. Da, vrlo je teško vidjeti što je gore, biti vjerovnik ili dužnik kada je u pitanju ovrha, dakle kada je u pitanju prinudna naplata tražbine. Možda je činjenica da sada imamo toliki broj blokiranih građana, neću tvrditi da je to broj kojim se operira jel nisam sigurna da je točan ali u svakom slučaju puno ih, možda je rezultat i toga i u činjenici da je ovršni postupak napokon počeo funkcionirati. Jer mi smo do nedavno imali dužnike koji nisu ni znali da su dužni ili su se prema svojem dugovanju toliko olako odnosili da sada kada smo ustanovili odgovarajuću ovrhu i kada smo pokazali blokadom da dug treba platiti, sada su naravno i u određenim kategorijama oni koji su izbjegavali plaćanje nastali problemi. Izuzimam one koji su zbog socijalnih razloga i zbog krize u ovoj situaciji. Govorili ste o potrebi da još izuzmemo određena primanja, naknadu za odvojeni život, trošak prijevoza itd. od ovrhe. Mi smatramo da ona kategorizacija koja postoji u zakonu i koju smo sada nadopunili da je dovoljna. Spomenut ću samo rodiljne potpore novčane one su već izuzete po postojećem zakonu, dakle to je sigurno već ušlo u zakon. Ono što je nama jedan tehnički problem je problem prepoznavanja uplata, odnosno da bi mogli u okviru agencijske ovrhe koju sada provodimo na adekvatan način, a bez diskrecione ocjene, a to nastojimo stalno izbjeći da neko diskreciono odlučuje šta će se nad kojim će se sredstvima naplaćivati, a na kojima ne, dakle da možemo točno informacijski prepoznati o kojoj kategorizaciji primanja se radi, za to nam treba još nadogradnja sustava da bi to mogli dobro prepoznati. Ali ću vam odgovoriti na tvrdnju kako može živjeti pomorac bez dodatka, a kako može živjeti vjerovnik bez toga da mu ovaj plati dug? Naša je dužnost da osiguramo naplatu pravomoćno utvrđenog dugovanja. Prema tome nastojimo da u tom balansu održimo ravnotežu i za vjerovnika i za dužnika.